slijedeću točku. - Prijedlog odluke o proglašenju "Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj", Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Raspravu su proveli Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Dorica Nikolić će dodatno obrazložiti prijedlog odluke. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Pred vama je Prijedlog odluke o proglašenju "Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj". Vlada predlaže da se 22. lipnja proglasi Danom svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj. I predlažemo da ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnim novinama". Iz obrazloženja koje imate u nastavku ovoga prijedloga vidi se da problem mucanja je u Hrvatskoj jedan od izraženijih, znači oko 2,4% slučajeva od ukupne populacije ima probleme i to naročito predškolske dobi u Republici Hrvatskoj s mucanjem i s tim se zapravo problemom rekli smo suočava 70 tisuća djece i odraslih osoba što je 1,7 1,7 cjelokupne populacije. Sjedinjene Države su još 1998. godine dakle proglasile Dan svjesnosti o mucanju 22. listopada koji se od tada zapravo obilježava kao Međunarodni dan svjesnosti o mucanju. Budući da je Hrvatska potpisala i Memorandum o socijalnom uključivanju gdje se obvezala da sve ono što tišti građane i građanke Republike Hrvatske ili bi ih dovelo u situaciju da nisu ravnopravni prema drugima ili da imaju neku od poteškoća koja bih ih ugrozila u socijalnom uključivanju smatramo da budući da osobe koje imaju probleme s mucanjem smatraju da i to su pokazala neka istraživanja da oni imaju donekle utjecaja, zapravo da su donekle diskriminirani i u obrazovnoj, profesionalnoj i socijalnoj sferi odnosno da nisu toliko uspješni kao i osobe koje nemaju tu govornu manu. Pogotovo naglašava se da je ubrzani tempo života i ubrzani tempo komunikacije takav da se nema vremena i da se ne želi saslušati ako ako osoba koja ima nešto za reći ima možda više poteškoća od drugih. Prema tome, mi smatramo da je i ovaj prijedlog da 22. listopada se obilježava kao Međunarodni dan svjesnosti o mucanju zapravo jedan doprinos potrebi za unapređenjem kvalitete života i komunikacije ove grupacije u građanstvu Republike Hrvatske pa vas molim da tu odluku koju predlaže Vlada da se 22. listopada proglasi Danom svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj podržite. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ, zakonodavstvo, zdravstvo i socijalnu skrb? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospođo potpredsjednice hrvatske Vlade, gospodo državni tajnice, kolegice i kolege. Pa evo, svjedočimo brzom tempu života koji se odražava na svim područjima a naravno posebno se odražava na razini komunikacije na način komunikacije koja je dosegla gotovo neslućene razmjere te je tako brzina komunikacije gotovo nadmašila i isključila njezine sadržaje. Naravno da u tim okolnostima je potrebno posebno uvažiti i razumjeti osobe koje imaju poteškoće u komuniciranju a to su osobe koje mucaju, koje imaju što reći a ne bi trebalo biti važno na koji način. Definicija mucanja se navodi kao jedan sindrom što ga u cjelinu povezuje niz simptoma i okolnosti njihova nastupanja i njihova organska osnova i vjerojatno sličan mehanizam. Teorija ima više jer tu su razni profili struka ne mogu usuglasiti. Iholozi kažu da je to funkcionalni poremećaj, psihijatriji neurotsku komponentu navode, neurolozi organsku podlogu itd. no mi mucanje shvaćano kao jedan poremećaj govora u kojem je govor prekinut čestim

to je treptanje očiju pa razno razna drhtanja usana, čeljusti itd. neobični oblici ponašanja. Naravno mucanje prati često ubrzani puls, crvenilo, znojenje, širenje zajednica, napetost mišića jezika i lica. Javlja se u dječjoj dobi u dobi od 2,5 godine 2 do 5 godina i kao što je rekla gospođa državna tajnica oko 2,4% djece ima ima ove smetnje, 1% odraslih, tako da u našoj zemlji oko 70 tisuća ima što djece i odraslih koji imaju smetnje mucanja. Tri puta se češće javlja u dječaka, nego kod djevojčica, učestalije kod blizanaca, ljevorukih osoba. Naravno da je potrebito reći da gotovo 70% tih poteškoća može uz pomoć naravno roditelja, kaže se često puta moraju razumjeti svoje dijete, s njim razgovarati jasno i razgovijetno itd. Sigurno da i struka tu daje svoj doprinos, pa je potrebito spomenuti Polikliniku "Suvag" na ovom mjestu, pa onda Fonijatrijski centar Ministarstva zdravstva na Šalati, pa onda imamo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj Opću bolnicu u Varaždinu, a i posebno mjesto Udruga "Hinkofreund" ima isto u toj situaciji koja od 2000. godine djeluje na ovom području. Mucanje se javlja u mnogim različitim situacijama, može dugo trajati i postati navika, a ono što je zabrinjavajuće okolina mucanje najčešće smatra nenormalnim oblikom ponašanja, neke osobe se i rugaju tome i tako da dolazi dolazi do negativne slike o samom sebi kod osobe koja muca. Osoba osjeća strah, jer misli da neće uspjeti, strahovi uzrokuju tjelesnu napetost, to je sve onaj začarani krug koji je tu prisutan. Tako da na žalost mucanje sve više na način života. i ovo istraživanje … ne razumije./ … što je spomenula gospođa državna tajnica je dovelo do rezultata da su te osobe koje mucaju da ih naravno to usporava u profesionalnom i svekoliko drugom razvoju. to je u svijetu poznato, naravno i u Americi su to već od 1998. primijetili da te osobe imaju tegobe i socijalni radnik Michel Sugerman je koji je sam socijalni radnik bio i imao je tegobe što se tiče mucanja i na neki način oni su počeli obilježavati taj dan 22. listopada kada se obilježava dan, a sa ciljem da se ukine diskriminacija itd. i da se pomogne kvaliteta življenja osoba koje mucaju. U našoj zemlji svakako ova Udruga "Hinkofreund" ima određeni značaj koja se u tom dijelu angažirala, a isto tako potpisnici smo ovog Memoranduma o socijalnom uključivanju i slijedom toga dakle Vlada Republike Hrvatske je isto tako svjesna ovih okolnosti. Predlaže dakle da se taj 22. listopada proglasni Danom svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj kao potreban uvjet za unaprjeđenje kvalitete života i komunikacije osoba koje koje mucaju. Zasigurno da će to bolje doprinijeti boljem razumijevanju. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati taj prijedlog obilježavanja toga dana i vjerujem svi ostali. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Klub SDP-a apsolutno podržava Odluku o proglašenju dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj. Mi smatramo da je za razvoj svakog pojedinca

želi naglasiti prilikom rasprave o ovoj temi, da će proglašenjem još jednog dana, danom svjesnosti u ovom slučaju o mucanju u Republici Hrvatskoj biti nedovoljno ukoliko ovu aktivnost ne bude popratila aktivnost ministarstva i Vlade na način da se osigura dovoljan broj logopeda i psihologa u svim dijelovima Hrvatske koji će omogućiti svima koji imaju probleme sa mucanje, da taj problem riješe. Samo proglašenje jednog dana, danom posvećenoj nekoj bolesti ne znači ukoliko ga ne prate i kvalitetne akcije konkretno s riječi na djela, dakle u ovom slučaju povećanje broja potrebnih logopeda, psihologa. I mi u klubu SDP-a inzistiramo da se do Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj donese jedan plan na koji način osigurati taj broj u Republici Hrvatskoj u narednom periodu.

Ono što ću međutim ponoviti po tko zna koji put i vas gospodine potpredsjedniče molim i članove predsjedništva Sabora molim, pogledajte ovo skromno obrazloženje više govori o Michaelu Shugermanu nego li o onome što je on učinio, nego li što je u Hrvatskoj učinjeno, a učinjeno je puno u ovom području, učinio je puno. Pa bilo bi dobro da ubuduće se zaista malo potrudite da nam obrazložite na barem stranicu i pol dvije koje su to stručne udruge, koje su to specijalizirane ustanove koje se bave ovom kategorijom djece i odraslih, koliko se s njima radi, koliko se sredstava izdvaja za te aktivnosti, da li su ta sredstva dostatna, kakav je učinak tih terapijskih postupaka, kakve planove ima Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za ubuduće, što planirati za taj dan?. Dakle, proglasit ćemo dan, što ćemo taj dan raditi? Koja je uloga Hrvatskog sabora možda? Koja je uloga saborskih zastupnika, naših odbora? To bi bili podaci koji po meni svakako zaslužuju da se nađu na papiru, da o njima da vidimo u biti što smo mi napravili. A to je Michael Shugerman napravio u SDA-u mislim da je za nas manje važno. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo, tajniče, kolegice i kolege. Kada govorimo o mucanju, onda možemo govoriti od definicije da je to govorni poremećaj koji se manifestira u isprekidanosti i nepravilnosti govornog procesa zbog grčeva organa za artikulaciju, fonaciju, disanje. I u ovom nedostatku poremećen je dakle, tečan govor. Odnosno njegov ritam i tempo. Kod mucavih osoba pojavljuje se niz …/Govornik se ne razumije./… psihičkih i tjelesnih odlika. Prema tome, mucanje se ne može promatrati kao poremećaj sam za sebe, već kao kompleks karakterističnih simptoma i tjelesnog stanja ličnosti što odstupa od normalnosti u čemu dominira govorni poremećaj. U znanosti je ranije prevladavalo mišljenje da su uzroci mucanja izvjesni defekti, anomalije govornih organa. Novija znanstvena ispitivanja osporila su točnost ovog gledišta i utvrdila da je mucanje u većini slučajeva je funkcionalnog karaktera i da se ono javlja kao govorna neuroza, odnosno logo neuroza. S obzirom na to da su zbog mucanja poremećene socijalne veze i odnosi ličnosti u društvu, ovaj govorni nedostatak spada u najteže neuroze. Mali broj slučajeva mucanja se zasniva na patološkim pojavama, nervnog sistema ili perifernih gornjih organa. Samo su ovi rjeđi slučajevi mucanja organskog karaktera. Iz literature se vidi da se mucanje pojavilo još u davnim vremenima. Ja mislim da neće škoditi malo povijesti tog gledišta. Pretpostavlja se da je ono staro kao i sam govor. Vjeruje se da je mucavih osoba bilo među svim narodima u prošlosti kao što ih danas ima. Recimo tako u starom vijeku mucanjem su se bavili Hipokrat, Aristotel. Iz podataka koji su oni ostavili vidi se da je Hipokrat smatrao ovaj govorni poremećaj kao posljedicu defekata periferijskih govornih organa i nepravilnog odnosa govora i mišljenja. Aristotel je mislio da je uzrok mucanja nepravilno formiranje govornih organa naročito jezika. A Plutarh je ostavio izvještaj o mucanju Demostena i načinu kako se oslobodio ovog govornog nedostatka. A kao što je poznato o Demostenu govorio je sa kamenčićem ispod jezika na obali mora uz buku morskih valova. I poslije osobnog takvog tretmana postao je slavni govornik. Također i Klaudije, rimski imperator je bio također mucavac. Kada dođemo do srednjeg vijeka tražio se uzrok mucanju u bolestima i organskim anomalijama pa se liječenje svodilo na davanje lijekova i poduzimanje kliničkih intervencija. U prvoj polovici ovog stoljeća mucanje se počinje izučavati na klinikama medicinskih fakulteta, institutima i u pedagoškoj praksi na čemu je angažiran veći broj znanstvenih i i znanstvenih područja psihijatrije, filozofije, psihologije, fonijatrije, lingvistike, pedagodije. Kažem nikada bolje i nikada gore informacije u isto vrijeme od ovako savjesnih i preglednih prikaza fenomena mucanja. Bolje zato što ovakvi izvori informiraju do kraja a gore zato što tom informacijom suočavaju čovjeka sa istinom opet do kraja. Evo opet taj Demosten sada zajedno sa Klaudijem kaže: "Najzad sam na vlastito iznenađenje i sam utvrdio da mogu govoriti tako dobro kao i ma tko drugi. Ali poanta je u tome samo kada recitiram.". E tu je nevolja mucanja. Mucavac muca samo kada normalno govori. Prema tome, ni do Mostenova nadvikivanja morskih valova nije bilo normalno govorenje kao što i njegovi vatreni govori od onog protiv Aristokrata, preko glasovitih, govora koji su ga učinili najvećim Atenskim govornikom nisu bili ustvari normalan govor. I sada kada sam malo dao prikaz povijesti kakva je situacija u Republici Hrvatskoj koju su već kolege moji prethodno skoro i rekli sve. 2,4% slučajeva od ukupne populacije djece predškolske dobi sa tim problemom se suočavaju i oko …/Govornik se ne razumije./… znači tisuće djece i odraslih osoba što čini 1,7% cjelokupne populacije. Kao što je bilo rečeno …/Govornik se ne razumije./…začeo ideju obilježavanja dana svjesnosti o mucanju, s ciljem da se neznanje o problemu mucanja i nerijetka diskriminacija osoba koje mucaju zamijene prihvaćanjem i poštivanjem ljudskih različitosti. I na kraju ću istaknuti jedan divan životni primjer radijskog novinara, gospodina Pere Čimbura koji je svladao svoju govornu manu, tj. mucanje. Naime, pripovijedajući o svome mucanju i načinu na koji ga je svladao, Čimbur pripovijeda i o svojoj okolini koja često nije imala razumijevanja za ljudi koji mucaju, o obitelji i traumatičnim doživljajima iz djetinjstva u vrijeme Drugog svjetskog rata. Da bi se bilo što savladalo pa i mucanje ponajprije valjda svladati samoga sebe, bez kompleksa, preispitati vlastitu nutrinu, potražiti najdublje strahove i pobijediti bezvoljnost, kaže Pero Čimbur. Pomoć može doći izvana, uvjeren je Čimbur, ali ključ je ozdravljenja ipak u samom čovjeku. I moguće je naći ako se tragač ne zavarava. I sada jedan prijatelj ga je pitao a veli, što si ti sve mogao postići u životu da nisi mucao. I utihnuo je kada je dobio odgovor, veli možda ništa od ovoga što sam postigao. Prema tome, dragi kolege, pridružujem se prijedlogu Vlade Republike Hrvatske da se 22. listopada proglasi Danom svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj kao potreban uvjet za unaprjeđenje kvalitete života i komunikacije osobe koje mucaju, nadovezujući se na apele kolega iz SDP-a, kolege Jovanovića, kolege Dorića s kojima podržavam isto njihove

Međunarodni dan svjesnosti o mucanju obilježava se od 22. listopada od 1998. godine s ciljem upoznavanja javnosti o problemu mucanja te poštivanja ljudskih različitosti. Od mucanja pati tri puta više muškaraca nego žena a 70% djece koja mucaju imaju između 2 i 5 godine života se oporave uz neznatnu ili nikakvu terapiju. Kada su starijeg čovjeka koji je slijep i muca novinari pitali što mu je od to dvoje kroz život predstavljalo veću teškoću on je nakon kratkog razmišljanja odgovorio – mucanje. A kada su ga nemalo iznenađeni upitali za objašnjenje, pojasnio je. Sljepoća je stalna i ja i ljudi oko mene znamo da kao slijep čovjek jednostavno ne vidi, pa se i oni i ja ponašamo sa time u skladu, tu nema iznenađenja. S druge strane, mucanje je i za mene i za ljude s kojima komuniciram, izvor stalnih iznenađenja. Ja neprestano iščekujem kada ću zamucati a okolina se čudi i ne razumije kako to da uglavnom govorim normalno a onda odjednom zapnem, ostanem bez zraka, zajapurim se i ne mogu nastaviti. Ljudi ne znaju kako bi se ponašali u tom trenutku i što bi mislili o meni. Slično iznenađenje i nelagodu osjećaju mnogi kada se prvi put susretnu sa osobom koja muca. Postavlja se pitanje zašto neka djeca mucaju. Mucanje karakteriziraju nevoljni, neuobičajeno učestali i dugi zastoji u govornom toku. Oni koji mucaju znaju što žele reći. Možda su istu riječ ili rečenicu na koju sada mucaju već stotinu ili čak tisuću puta ranije tečno izrekli. Ipak ovaj put usprkos svim njihovim nastojanjima ne mogu je izgovoriti lako i glatko. Sve u svemu pitanje je prilično frustrirajuće, jer usprkos tome što toliko toga znamo o mucanju još uvijek ne možemo dati jasan odgovor na pitanje zašto. Čini se da djeca počinju mucati iz različitih razloga koji se mijenjaju od djeteta do djeteta, a da ponekad nastavljaju mucati i kada se uklone početni uzroci. Neki emocionalni stresovi, bilo da je riječ o jednom vrlo uznemirujućem događaju ili nizu stresnih situacija, mogu uzdrmati govor svakoga od nas, a osobito djeteta koje je posebno osjetljivo, jer još uvijek uči upravljati svojim osjećajima i mnogo toga nalazi zastrašujućim. Dijete se može početi bojati određenih govornih situacija jer su za njega slične onoj u kojoj je jednom imalo teškoću. Ipak ne počinju mucati sva djeca koja prožive slična iskustva. Čak i normalne netečnosti kakve iskazuje gotovo svako dijete mogu postati uzrok poremećaja. Samo dijete ili njegova okolina mogu reagirati na takva zastajkivanja tako da dijete osjeti kako ih mora prevladati. Što se više trudi ne zastajkivati to zastoji postaju sve jači, a okolina pokazuje sve veće nezadovoljstvo. Tu počinje zatvoreni krug iz kojeg dijete ne vidi izlaz, a ne zna niti kako kontrolirati svoj govor. Što bi roditelji trebali učiniti? Prije svega slušati što dijete govori. Pokušati biti takav slušatelj s kojim dijete želi i voli razgovarati jer mu je takav razgovor ugodan. Davati djetetu na znanje da ga vole i da uvijek može računati na njihovu potporu. Poticati ga da razvija svoje interese i sposobnosti, da sklapa prijateljstva s drugom djecom. Na taj i na druge načine pomoći mu da bude zadovoljan sobom. Pronaći aktivnosti koje bi mogli provoditi zajedno sa svojim djetetom ili svakodnevne obveze u provođenju kojih bi im dijete moglo pomoći, jer dijete koje muca ima potrebu za bliskim i sigurnim odnosom s njemu važnim članom obitelji, potrebu da osjeća roditeljsku ljubav i ponos. I na kraju vrlo važno dopustiti djetetu da dovrši izgovaranje započete misli. Ne činiti to umjesto njega. Mnogi koji su svome mucanju prvi put posvetili tek u odrasloj dobi dokazuju da se uz samodisciplinu i svesrdno zalaganje ono u najmanju ruku može svesti na govor koji ne skreće pažnju na formu, kojim se u svim govornim situacijama može izraziti mišljenje, emocije ili želje. Dakle kojim se može voditi normalan, a često i izuzetno uspješan život. Postoje mnogi primjeri uspješne samoterapije, no sve je to lakše provesti uz pomoć logopeda koji će osobu koja muca podučiti postizanju i održavanju tečnog govora, smanjivanju straha ili izbjegavanja govornih situacija, te općenito poboljšanju komunikacijskih vještina. Pitanje je samo hoće li osoba koja muca odabrati pasivnost ili će se aktivno uključiti u mijenjanje svog govornog ponašanja i reakcija, uspostavljanje kontrole nad svojim govorom. Nije mali broj ljudi u svijetu koji smatraju da im je mucanje pomoglo da postanu i privatno i profesionalno bolje i uspješnije osobe. Ono im je ukazalo na potrebu stalnog doživotnog rada na sebi, koji treba provoditi i radi održavanja kontrole nad govorom, ali i nad vlastitim životom. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Neda Klarić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo potpredsjednice hrvatske Vlade, gospodo državni tajnici. Pa odmah ću zapravo reći da podržavam Prijedlog Odluke o proglašenju Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj. O tom problemu kao društvo zapravo minimalno smo informirani, i zbog toga mislim da će proglašavanje ovoga dana povećati svijest o razumijevanju društva i doprinijeti razvijanju slike o stereotipu i diskriminacije prema ljudima koji imaju problem s mucanjem. Mucanje se javlja u svim kulturnim i socijalnim skupinama i to je poremećaj govornog ritma, što smo već mogli čuti, što zapravo znači da je govorna tečnost poremećena. On je najpoznatiji i najevidentniji govorni poremećaj koji se lako prepoznaje, a svake godine već smo evo čuli u Hrvatskoj se otkrije oko 4 tisuće djece sa određenim smetnjama u jeziku i govoru. Isto tako smo čuli da je od 20 do 25% djece imaju neki poremećaj u području glasova, jezične govorne komunikacije, oko 1% odraslih ljudi na svijetu muca, a oko 2 i pol posto javlja se kod djece u predškolskoj dobi. Isto tako da je tri puta češći kod ljevorukih i kod blizanaca, 70 tisuća ljudi ljudi je u Hrvatskoj koji muca, a u svijetu oko 60 milijuna. Dakle, ove brojke jasno ukazuju na zaključak da zapravo pogađa osobe svih životnih dobi, ali najčešće djecu između druge i šeste godine starosti, dakle u vremenu kada razvijaju govor. I ono što je zapravo važno posvijestiti kad govorimo o tom danu naše svijesnosti o problemu mucanja je postavljamo pitanje sami sebi kako mi prihvaćamo zapravo osobe koje mucaju? Da li smo tolerantni prema njima pa ih slušamo što govore, a ne kako oni zapravo mucaju? I to je ono što sami sebi moramo posvijestiti. Jednako znademo i da je mucao Newton, da je mucala Marilyn Monroe, da je mucao Winston Churchill, a mucanje je u našem društvu kod djece još uvijek tabu tema i o tome se ne priča ni kod kuće ni u školi i stoga imamo potrebu evo taj dan u listopadu mjesecu 22. proglasiti kao Dan svijesnosti i sučeljavanja zapravo sa tim problemom. Roditelji često puta neće priznati ni sebi ni drugima taj problem koji ima njihovo dijete, pa onda različitim imenima nazivaju taj problem. Često ga dovode u vezu sa problemima disanja i opisuju različite druge fenomene. Obilježavanje zapravo toga Dana svjesnosti o mucanju vjerujem da će puno nas potaknuti da trebamo otvoreno govoriti i dijete će tada zapravo shvatiti da ga razumijemo i da mu želimo pomoći. Nastavnici često puta isto tako ne prepoznaju da dijete muca jer je djetetu koji put i zapravo često puno lakše kazati da ne zna odgovor na postavljeno pitanje i rađe će dobiti jedinicu negoli sebe izložiti riziku da mu se razred na žalost ruga. Često ne mogu izgovoriti niti svoj problem, jer ga ni ne znaju definirati niti uobličiti i zbog toga evo imamo zapravo pred sobom upravo taj dan kada ćemo se sami staviti u funkciju prepoznavanja problema i naravno upregnuti se da ga na najlakši mogući način riješimo. Onima kojima to čini zapravo prepreku da sebi zapravo olakšaju daljnji tijek i da postižu najbolje rezultate sukladno njihovim psihofizičkim, jednako tako i intelektualnim sposobnostima. Evo još vrlo kratko. Kolega Kundić je naveo primjer radijskog novinara gospodina Pere Čimbura koji je u pedesetoj godini života savladao problem mucanja. I kad je zapravo između ostalog ono što nije rečeno predložio je i pristao je da se napravi jedna kazališna predstava, ali pod uvjetom da to ne bude niti tragična, niti komična predstava, nego upravo da bude drama. Da bi u konačnici stručno pristupili problemu treba jednako tako opipati još jednu dimenziju, a to su područja gdje se educiraju roditelji. Naravno to je prostor u kojem jednako tako treba dodatno educirati i odgajateljice i odgajatelje u dječjim vrtićima, nastavnicima, ali jednako tako i logopedima koji ih danas u svijetu postoji 250, jer postoji 250 različitih metoda za tretman kojim se liječi mucanje. Na kraju, poruka je da vjerujem da svi zapravo prihvaćamo ljude koji su različiti, drugačiji od nas samih. Ne smijemo zaboraviti strpljivo i pažljivo slušati što što nam osoba koja muca govori umjesto da slušamo kako govori. Hvala lijepo.

rekli u povodu ovog obilježavanja dana, da to nije samo obilježavanje dana, nego da je to jedna briga za djecu i odrasle koji imaju taj problem. Budite uvjereni, mi sada budući da se iz priprema, vi znate da smo već pri kraju Zakon o socijalnoj skrbi. Usko surađujemo sa edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Priprema se ujedno i Zakon o logopedskoj djelatnosti i komora logopeda, jer vjerujte u Hrvatskoj ima novaca ali nema logopeda. I prema tome, moramo svi zajedno stati, zajedno i dogovoriti se kako zapravo prvo odgojiti dobrog logopeda ali onda ga i nekako hajmo ružno reći natjerati da ne bude samo u Zagrebu ili u velikim gradovima, nego i u manjim gradovima diljem cijele Republike Hrvatske. To je trenutačno sad najveći problem što se logopeda tiče. Zahvaljujem na svim dobrim prijedlozima, bit će usvojeni i nadam se da kad ćemo o tomu raspravljati da ćete biti zadovoljni, a i onda ćemo uvažiti i sve vaše primjedbe u korist djece i odraslih koji mucaju. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.